Налице е кворум, откривам пленарното заседание.

Уважаеми дами и господа народни представители, предлагам на вниманието Ви Проект за програма за работата на Народното събрание за 28-30 април 2010 г.: 1. Проект за Решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса. каса. 2. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност. 3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето – Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн. 6. Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2009 г. Едно уточнение, тази точка ще се разглежда като първа в пленарното заседание за утре – четвъртък. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. 8. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. 9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. три проекта с вносители Мартин Димитров, Ваньо Шарков, Димо Гяуров и Цветан Костов – първият; вторият е от Мая Манолова и група народни представители, а третият от Яне Янев и група народни представители. 11. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г. 12. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. 14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 15. Проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни

в „Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник” от 2010 г. г. 16. Проект за Решение на Народното събрание относно изпълнението на Антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата. 17. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. 18. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. 19. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал.

квесторите, помогнете на господин Овчаров, има някакъв проблем с пулта.

Съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения в периода от 21 до 27 април 2010 г., както следва: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, с вносители Стоян Мавродиев и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по правни въпроси; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, с вносители народните представители Емил Радев и Десислава Атанасова. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм; Отчет за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2009 г. Вносител е Агенцията за следприватизационен контрол. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, вносители Моника Панайотова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по труда и социалната политика; Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето. на времето. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта като водеща и съпътстващи – Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси;

На 26 април 2010 г. до мен е постъпило писмо от Десислава Танева, Стоян Гюзелев и Юлиана Колева, които на основание чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттеглят внесения от тях Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 054 01-26, от 26 март 2010 г. Постъпило е писмо от министър-председателя Бойко Борисов, с което ме уведомява, че с Решение № 238 на Министерския съвет от 2010 г. се оттегля предложението до Народното събрание за Разглеждане и приемане на Годишния доклад за младежта за 2008 г. Приложено е съответното Решение № 238 на Министерския съвет от 23 април 2010 г. с две точки в диспозитив: „1. Оттегля предложението до Народното събрание за разглеждане и приемане на Годишния доклад за младежта за 2008 г.

материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 26 април 2010 г. от Националния осигурителен институт е постъпил Отчет за изпълнението на бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите за 2009 г.” като Приложение № 3 от Бюджета за държавното обществено осигуряване. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от програмата ни за тази седмица: ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на д-р Нели Петкова Нешева. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.

Трудовият си стаж започва в Районна болница – Ботевград, като лекар-ординатор. След това продължава в Трета работническа болница в София и в Трета АГ-болница като акушер-гинеколог. Трудовият си стаж продължава в две водещи фармацевтични компании на длъжност „Мениджър” повече от шест години.

Омъжена, с две деца. Има специализации и следдипломни обучения, както в страната, така и в чужбина по здравен мениджмънт, маркетинг в здравеопазването и стопанско управление. Има редица публикации, както нейни лични, авторски, така и в съавторство с български специализирани издания. Има участие по европейски проект „София – Атина: форум за здраве” (2008 г.), участие в Международен форум „Развитие и осъществяване на здравето в Европейския съюз” в Брюксел през 2008 г., участие във форуми по проблемите на общинското здравеопазване с водещи европейски общини Париж, Милано, Мадрид и Валенсия, участие в различни срещи с членове на Европейската комисия по проблеми, свързани със здравеопазването, участие в международни и български форуми по проблемите на медицината и общественото здраве. Владее английски и руски езици.

и чл. 21 от Закона за здравното осигуряване Р Е Ш И: 1. Избира Нели Петкова Нешева за директор на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 февруари 2015 г. 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”

Времето за обсъждане на тази точка от дневния ред ще бъде по реда на чл. 48, ал. 1, което означава, че най-малката парламентарна група ще има на разположение 15 минути,

за вашите становища. Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ние от Коалиция за България няма да подкрепим госпожа Нешева, въпреки изключителното добро впечатление, което ни направи персонално. Разглеждаме тази смяна като опит за реанимация на политиката на управляващото мнозинство, която след девет месеца даде резултати, такива каквито са недоволни лекари и пациенти, хронично недофинансиране на здравната система, проблеми по отношение на нормативната база, които, разбира се, се осъзнават от кандидата за ръководител на Здравната каса, но в никакъв случай не са в неговите компетентности да ги реши. Това са резултати, които се усещат и от лекарите, но най-вече от пациентите. Ние не можем да приемем политиката, която и госпожа Нешева каза, че ще провежда, и политиката, в основата на чиято философия влиза разбирането за системата на здравеопазването като източване на средства не разходване на публични средства, събрани от гражданите за тяхното здраве, а някаква повсеместна кражба. Сигурно има много корупционни практики и проблеми в здравеопазването, но не може в основата на философията на управление на системата да стои разбирането за девиациите в системата. Въпросът за осигуряване на здравеопазването, а за нас от левицата е особено важно еднаквият достъп до здравна помощ, независимо на колко километра от центъра на София живееш, трябва да бъдат в основата на здравеопазването. За съжаление не констатираме готовност за преразглеждане на водената досега политика на равнище Здравна каса през последните месеци – една политика, която има своите резултати и измерения.

ще й се наложи да изпълни задължението си на министър и да разписва закриването на болници. Така че, при тази ситуация нашата позиция е пределно ясна:

Няма желаещи. Дебатите са закрити. Госпожо Фидосова, Вие прочетохте проекта за решение прочетохте проекта за решение с диспозитив: „Избира Нели Петкова Нешева за директор на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 февруари 2015 г.”.

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и съпътстваща - Комисията по правни въпроси. С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Иван Петров. Заповядайте!

госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 054-01-18, внесен от Ангел Георгиев Даскалов, Никола Иванов Белишки и Ивелин Николаев Николов на 11.03.2010 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 17 март 2010 г., разгледа внесения Законопроект за допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 054-01-18, внесен от Ангел Георгиев Даскалов, Никола Иванов Белишки и Ивелин Николаев Николов на 11.03.2010 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: Благородна Макева – началник сектор „Правно нормативна дейност” в Главна дирекция „Криминална полиция”, и Камелия Кукева – инспектор в Главна дирекция „Охранителна полиция”. Законопроектът бе представен от народния представител Ангел Даскалов.

Целта на законопроекта е да се създаде необходимата изрична законова възможност органите на отдел „Транспортна полиция” в Главна дирекция „Криминална полиция” да извършват предвидените в специалния закон дейности по контрола. След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи с единодушие Законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 054-01-18, внесен от Ангел Георгиев Даскалов, Никола Иванов Белишки и Ивелин Николаев Николов

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще Ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 054-01-18, внесен от Ангел Георгиев Даскалов, Никола Иванов Белишки и Ивелин Николаев Николов на 11 март 2010 г. На заседанието присъства госпожа Камелия Кукева – инспектор в Главна дирекция „Охранителна полиция” към МВР. От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Ивелин Николов. промените в нормативните актове, уреждащи структурата на Министерството на вътрешните работи, в това число и на главните дирекции, бе предвидено преминаването на отдел „Транспортна полиция” от структурата на Главна дирекция „Охранителна полиция” към Главна дирекция „Криминална полиция”. В действащия Закон за частната охранителна дейност като контролни органи по смисъла на чл. 41 са уредени само органите на Главна дирекция „Охранителна полиция” и органите на областните дирекции на МВР. С оглед на това целта на внесения законопроект е с приемането на предложената промяна да се създаде необходимата изрична законова възможност органите на отдел „Транспортна полиция” и Главна дирекция „Криминална полиция” да извършват предвидените в специалния закон дейности по контрола. След проведената дискусия единодушно със 17 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 054-01-18, внесен от Ангел Даскалов, Никола Белишки и Ивелин Николов на 11.03.2010 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров. Дебатите са открити. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение?

Благодаря Ви, госпожо председател. На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по вътрешна сигурност и

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Подлагам ан блок на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 1, наименованието „Заключителна разпоредба” и § 2. Гласували

Както си спомняте, дами и господа, изслушахме докладите на комисиите, които бяха представени в пленарната зала, а така също започнаха и разискванията, които не са приключили.

Уважаеми колеги, не считам, че е редно обсъждането на промените в Закона за здравето да продължи в отсъствието на здравния министър госпожа Борисова. бяхме против обсъждането на важни закони, които касаят здравната сфера, да се провежда без здравен министър. Но тогава имаше обективни пречки, тъй като мястото беше вакантно и кандидатурата на госпожа Борисова беше в проект. Сега, предвид това, че тя вече пое ръководството на Здравното министерство, още повече, че тя заяви ясна позиция по този законопроект, която е в противоречие със заявеното от вносителите народни представители от ГЕРБ, смятам, че ще бъде абсолютно нередно да обсъждаме и да гласуваме този законопроект в отсъствието на здравния министър. Моля госпожа Борисова да бъде поканена, а обсъждането на законопроекта да не се случва без нея. Най-малкото би следвало депутатите от мнозинството да се притесняват от факта, че обсъждат един законопроект, който няма подкрепата на здравния министър. Напротив, здравният министър се обяви категорично против неговото приемане. Подлагам на гласуване направеното по същество процедурно предложение за отлагане разглеждането на тази точка от дневния ред. Моля, гласувайте.

Предложението не е прието. Продължаваме разискванията по обсъждания законопроект. Има ли народни представители, които желаят да се включат в дебата?

аз съм длъжен да кажа какви са основанията за внасяне на основния закон за забрана на тютюнопушенето. Това са няколко споразумения, които Република България е направила в течение на годините. Това е Рамковата конвенция за контрол на тютюна

за среда без тютюнев дим на Съвета на Европейския съюз, Съвета на министрите на здравеопазването за всички страни членки, така че се дават съответните законови основания да се предприемат по-драстични мерки относно ограничаването на тютюнопушенето. С това, което се опитвате да направите в момента, според мен целта е повече популизъм, не е изключен и лобизъм. В крайна сметка, ако искаме да правим превенция на заболяванията, причинявани и свързвани с тютюнопушенето, ще трябва да въведем значително по-строги мерки. Така, както са го направили

непрекъснато нараства делът на пушачите и то за сметка на увеличението на тези сред жените и сред децата. Само за някакви си 20 години

и това е с няколко хиляди човека, сравнено с 20 години назад. Ако през 80-те години те са били 2120 на 100 хил., сега заболеваемостта е 3400.

След известно време, може би след час ще минем към разглеждането на един законопроект за деблокиране и разблокиране резерва на Касата. Най-вероятно няма да го подкрепите.

във връзка с всичко това, което се случва. Може би не знаете колко струва лечението на един онкоболен с карцином на белия дроб и сигурно не знаете какви са възможностите на страната да осигури такова лечение. Само за 50 човека са необходими около 6 млн. лв. на година. А за тези 3000, които са годишно новорегистрирани, какви средства са необходими? И какво ще се опитаме да направим в момента? От една страна, както се казва в доклада на една от комисиите да подпомогне бизнеса и туристическия сектор. От друга страна как и откъде ще намираме толкова средства, за да покриваме нуждите от лечение? Така че, когато решите да гласувате по един или друг начин, най-вече към колегите пушачи – извадете си кутиите с цигари и вижте какво пише там, какви надписи има.

да ограничаваме свободата или да настъпваме правата на другите хора – тези, които не пушат. Вярно е, че демокрацията се основава на свободата. Но свободата е осъзната необходимост и тя свършва там, където започва свободата на другия до нас. Нека да дадем шанс преди всичко на здравеопазването. Нека да бъдем по-строги, дори и да си навлечем упреците от страна на една част от обществото. Но крайно време е да се държим като хора, които държат на политиката в здравеопазването, на превенцията, на профилактиката и да пристъпим към дела, а не толкова към приказки, както каза и министърът на здравеопазването, което аз одобрявам. Няма да коментирам становището на министерството относно този ЗИД, защото то е смехотворно. Няма как едно Министерство на здравеопазването и негови представители да кажат: ние ще подкрепим този член за промяна омекотяване на закона, но ще правим всичко възможно да не излагаме гражданите на въздействие на тютюнев дим и в бъдеще време ще работим за пълната забрана. пълната забрана. Но може да се получават такива мнения. Аз съм сигурен, че министър Борисова, тя го изрази, е на противното мнение, за което я поздравявам. И Ви призовавам, колеги, нека да се откъснем от популизма, нека действително да се опитаме да помогнем и на себе си, и най-вече на нашите деца и на бъдещето на нацията. Благодаря желаещи. Други народни представители? Заповядайте

Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, колеги, аз няма да подкрепя предложението по този законопроект поради няколко семпли причини. Аз смятам, че този законопроект е ретрограден и далеч не защитава това, за което сме избрани ние тук, а именно здравният здравният статут, здравното състояние и правната уредба, която регламентира това здравно състояние в Република България.

в контраст на широкия обществен резонанс, който имаше този въпрос. Това ме кара да мисля, че аргументите на вносителите са крайно неубедитени. Това ме кара да мисля, че аргументите на вносителите са кампанийни, стихийни, на база на някакви еуфорични и егоистични мотиви и причини. Аз мисля, че няма аргументи в този законопроект. Посочени са три в няколко семпли абзаца, а именно: първият – че, това би навредило на туризма; вторият – в по-глобален аспект на икономиката като цяло; и третият – че, видите ли, ако се въведе по-либерален режим, вентилационните системи биха решили този проблем. Ще ми позволите - поради това, че имам време - да Ви кажа и да Ви цитирам няколко научни изследвания, няколко публикации, които напълно опровергават тези аргументи. Когато се сочи, че казусът би навредил на туризма, наистина колеги, обръщам се към вносителите: сериозно вярвате ли, че някой би отменил резервациите си за България заради това, че в тази държава не се пуши? Наистина

не са ли по-актуални, меродавни причините, като срещи и разговори с приятели, релаксираща пауза в ежедневието, хубаво питие, хубава храна? Сред тази подредба на причините непременно на първо място ли е тютюнопушенето? Не мисля, че то е на първо място. Поради това, че бяха изтъкнати причини, които биха навредили на туризма в България, се порових в Интернет и намерих няколко публикации. Позволете ми да цитирам. В САЩ репрезентативни научни изследвания от 2006 г. са показали, че финансовият проблем е измислен и, напротив, данъчните постъпления от ресторанти и барове са нараснали с 8,7%. Само в Ню Йорк са разкрити 10 хил. 800 работни места.

от м. февруари 2008 г. оборотът на ресторанти и хотели се е увеличил с 3% в сравнение с 1,6% от предходната година. В Нова Зеландия продажбите в барове и клубове нарастват с 0,9%, в кафета и ресторанти – с 9,3%, като посещенията в таверни и барове се увеличават с 24%, а в кафета и ресторанти – с 9%. глобален икономически план този проблем би резултирал негативно към икономиката ни, ако се въведе този либерален режим, също не е достатъчно обоснован. Още един цитат ще Ви предложа – на обширно изследване на тютюнопушенето в Европейския съюз, озаглавено „Зелена книга към Европа без тютюнев дим”. По категоричен начин се доказва, че икономическата тежест е особено голяма за работодателите и тя включва, цитирам, моля ви обърнете внимание на тези важни изводи: „по-ниска производителност на работниците поради прекъсване за пушене, повече отсъствия по болест, щети от пожари поради небрежност, а също и допълнителни разходи за ремонти, за почистване, свързани с пушенето.” В Канада има също такова репрезентативно изследване, което е със следния извод – разходите по един работник пушач са повече, забележете, с 2 хил. 565 долара, отколкото по непушач. В САЩ печелят 9 млрд. годишно от данъците от производството на тютюневи изделия, а 8 пъти повече – 72 млрд. долара се губят за лечението на болести. Тоест печалбата от тютюнопроизводството е в пъти, и то 8 пъти по-малко, отколкото разходите, които се дават за вредите от този вреден порок в нашето съвремие. Имаше още един аргумент – че, виждате ли, добрата вентилация би решила проблема, ако се либерализира този режим. има проучване и по този въпрос и излиза с контрааргументи срещу този устойчив мит, а именно, също е цитат: „Ако съвременните вентилационни системи могат да защитят от цигарен дим,” – забележете – „то, за да стане това, е нужна толкова мощна тяга, че вътре няма да може да се работи, а по-малко и да се почива”. Това е едната страна, уважаеми колеги, на въпроса. Към другата страна, а именно към здравеопазването, към темата, която касае целокупното здраве на българския народ, аз съм и професионално пристрастен. Признавам пред вас – ритуално един-два-три пъти на ден, заедно с кафе, понякога и аз пуша – спорадично, но съм сигурен и убеден в това, че крайно рестриктивна трябва да е мярката към пушачите, защото те не вредят само на себе си, вредят и на околните! Какво имам предвид? В България според последни проучвания през 2007 г. - има и по-нови, но те не са толкова представителни - 52,4% от мъжете пушат, от тях 46% са активни пушачи. Сред жените този процент е съответно 38,1 и 32,7. Според Световната здравна организация,

тютюнът е рисков фактор по отношение на няколко болести. Ако разгледаме в България съотношението на причините за смърт, те са следните – всички ги знаят, напоследък особено са актуални: - 66,4% от българите умират от сърдечно-съдови заболявания. По това със сигурност сме рекордьори в Европа, а също и на челно място в света; - 15,6% от причините за смърт се дължат на онкологични заболявания; - 3,8% се дължат на заболявания на дихателната система;

първи рисков фактор, уважаеми колеги, е тютюнопушенето! Сред рисковите фактори за сърдечно-съдовите болести има коригируеми и некоригируеми фактори.

Това са чудовищни цифри и аз ви моля да се замислите, преди да си поставите пръста за гласуване на този законопроект. Да не говорим за онкологичните заболявания, където за почти всички първи рисков фактор също е тютюнопушенето! Има и други, по-стряскащи цифри – ще се въздържа да ги кажа, но те също шокират, ако се разберат в същността и ако се анализират като етиопатогенетичен фактор за болести в човешкия организъм.

приятели, роднини, деца, близки, които са принудени да са около нас и поради тази причина са принудени да вдишват този страничен дим. Това е много важен въпрос, обръщам ви внимание върху него. научно изследвани данни, които аз ще ви ги цитирам: в страничната димна струя, а това е димната струя от от тлеенето на цигара, а не дима след вдишването, 89% не минава през филтър, заради това е най-вредната част от тютюна. Страничната димна струя е много по-опасна от главната. Тя не преминава през филтър и съдържа, забележете, 50 пъти повече амоняк, 5 пъти повече въглероден окис, 3 пъти повече канцерогени и катрани. Пасивният пушач вдишва тази струя плюс дима на пушача. На този фон тезата, че пушачите са ощетени и дискриминирани, е нелепа, да не кажа направо смешна. Смешна е и защото все едно да направим аналогия с наркоманите, колеги, да им позволим

да отправя няколко апела. Първият ми апел е към хората, които са се занимавали със здравеопазване, към лекарите: уважаеми колеги, този законопроект е срещу субстрата, срещу същността на нашата професия. Моля ви да не се съобразявате с партийна дисциплина, с пристрастия, защото това е кошмарен проблем за нашето съвремие. Ние ще зачеркнем двете букви „д-р” пред името си, ако гласуваме „за”, поне „въздържали се” гласувайте. Второто за финал, което искам да кажа, е, че един народен представител трябва да е задължително една крачка или няколко стъпки пред хората, които са го избрали по отношение на знания, по отношение на ориентация в нашето съвремие. Ето заради това,

уважаеми дами и господа, очевидно е факт. Ние не можем да си позволим да спрем гората да се раззеленява. Навярно след време и като престъпление ще е дефиниран процесът на тютюнопушене.

Не виждам. Думата поиска народният представител Михаил Михайлов.

Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Аз съм съгласен с това, което колегата каза, но моят поглед

защо не трябва да се подкрепи законопроекта. ГЕРБ дойде на власт с обещание, че ще направи промени – промени, които да са в полза на българския гражданин. Този закон е нещо, което връща назад с крачка това, което е направено. Моята основна теза е за компромиса. Това, което българският законодател не трябва да прави, е да не прави компромиси със стъпки, които вече се направени. Искам да Ви кажа нещо – има тук колеги, които са от Медийната комисия и знаят за дебата, който протече за „ВИП брадър”. Искам да Ви кажа, че законодателят даде възможност в това предаване да влизат деца, да има актове на агресия към жени, нецензурни думи. Въобще всички хора се възмущават от това, което се случва там. Аз казах и на комисията, че причина за това сме ние – законодателите, защото сме дали такава рамка на закона, в която предаването може да си съществува, не може да бъде спирано, може да си бъде излъчвано. Затова сме виновни ние. По същия начин искам да погледнем и към този законопроект. С това, което се предлага в момента, какво правим? Ние правим компромис. Ние бяхме затворили една врата и бяхме казали на хората: „Влизаме в Европейския съюз. Трябва да се държим като европейци. Наистина е ограничение – хората, които пушат, трябва да се съобразяват, че трябва да изпълняват такива и такива норми”. В момента ние какво казваме? Затваряме една врата, отваряме друга, и казваме: „Да, ама нека това тука – да мине година и половина…. Ама, нещо ще направим – някакви малки крачки ще направим”. ГЕРБ правят някои неща с много голяма крачка, бих казал, със скок, като в областта на престъпността. Искам колегите от ГЕРБ да погледнат по този начин и на този законопроект. Много често в историята нещата се правят с малки, решителни крачки, но има моменти, в които пред теб има пропаст и ако правиш малки крачки ще паднеш в тази пропаст. В момента със Закона за тютюнопушенето е точно така. Аз не искам да се делим на лекари и на хора, които нямат нещо общо със здравеопазването, на пушачи и непушачи. Ние сме преди всичко законодатели. И аз Ви казвам, и затова ви призовавам, че ние в момента трябва да направим не малки крачки, а трябва да направим скок. Колегите, които

тук политическите партии нямат никакво значение. Ние сме законодатели - ние сме хора, които наистина не трябва да изправят българина пред

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вече десет дни откакто започна обсъждането на тази тема, макар в обществото тя да тече като дебат от доста повече време. Аз си спомням миналата година, когато законът беше приет, как един много добър мой приятел, тогавашен председател на Здравната комисия, гласуваше с чужди карти само и само да не бъде приет законът, и да не бъде приет регламент, който да въведе забраната за пушене. Темата, по която днес дебатираме в никакъв случай не трябва да включва политически или бизнес интереси и мотиви. Днешният дебат по своята същност за мен поне, а смятам и за всички нас, е обвързан с нашия цивилизационен избор. Този цивилизационен избор трябва да направим ние в Народното събрание от името на целия български народ, затова искам да благодаря на министъра на здравеопазването, която избрахме преди по-малко от седмица или точно преди седмица за това, че тя потвърди, че наистина въпросът с тютюнопушенето е въпрос на цивилизационен избор. Вярно е, че България е страна, в която има голям процент хора, които пушат. Вярно е, че тези хора не биха подкрепили забрана за пушене, така както веднъж в закона тя е въведена и съществува. Остава само тази забрана да бъде приложена и то след по-малко от месец. Има обаче още нещо. То е свързано с това, че ние като хора сме избрани, за да правим законите и сме призвани да гледаме малко по-напред в това, което следва да се случва в нашето общество. Нали всички ние, или поне една част от нас имаме претенцията, че сме лидери и отстояваме позиции, които са в интерес на нацията, а не които решават дребни въпроси, старомодни разбирания, ако щете дори прищевки. Дебатът поставя много важен въпрос, свързан с това дали държавата може да осигури спазването на законовата норма, която определя като мярка забраната за тютюнопушене на обществени места. От тази трибуна се чу, че не може, но това мен лично ме притеснява и озадачава. Недопустимо е народни представители от трибуната на Народното събрание да правят такива уговорки и да очакват, че гражданите ще имат респект към другите приемани от нас закони. Как да очакваме хората да искат да плащат данъци, как да очакваме да се извършват по-малко престъпления, ако хората знаят, че държавата ни не може да гарантира спазването на законите? Дори ние, депутатите, не очакваме това от гражданите, от тях, Народното събрание приема закони и държавата чрез своя апарат, в своята пълна цялост, е длъжна да обезпечи изпълнението на тези закони, тяхното прилагане - независимо дали те към момента са популярни или не, щом са в интерес на обществото. Не може всички закони да бъдат за намаляване на данъците и на осигуровките, та всички да искат да ги спазват и да им се радват. Някои колеги се опитаха да правят различни сравнения между забраната за пушенето и вегетарианството, други се опитаха да пропагандират криворазбрани права на пушачите. Моята цел от тази трибуна е да направим няколко ясни разграничения. Първо, дали човек е вегетарианец или не, си е негов избор, а и негов проблем. Той с решението си не вреди на никой. Дали някой пуши, също е негов избор, но когато прави този свой избор и когато пуши на обществени места, това вече става проблем и на хората около него. Нека не говорим за дискриминиране на пушачите или правата на пушачите, защото с порока си те вредят на обществото и на себе си, иначе, следвайки такава логика, би трябвало да ни накарат да говорим и за права на наркопласьорите и на хулиганите-побойници. Нетолерантните пушачи не са никак малко и те никога не са се интересували от това пречат ли на някого, или не. Слава Богу, има и толерантни, които се съобразяват с околните. Нашата цел със законовата забрана е не само да помогнем на непушачите да не бъдат тровени, когато са в качеството си на пасивни пушачи, а да помогнем и на заклетите пушачи да бъдат принудени да пушат по-рядко, да получават натиск от обществената позиция, която да ги накара да се замислят да намалят и спрат пушенето. Всичко това ще даде благоприятно отражение и върху здравната система, която съгласно всички статистики по света е призвана да оказва повече услуги точно на пушачите, защото те боледуват повече. В аргументите на защитниците на тезата за премахване на забраната се твърди, че това е с цел да се преодолее икономическата криза с оглед настъпващия летен туристически сезон. Държа да посоча няколко причини, които показват, че тази теза е неоснователна.

Има доста неща, които показват, че други са нещата, с които можем да влияем на това дали сме привлекателна дестинация и това е качеството на туристическата услуга. Съжалявам, госпожо председател, приключвам. Само искам да помоля колегите. Знам, че има политизация при вземането на решение за това кой от вас каква теза да подкрепи, но аз се обръщам с призив към всички – дайте наистина за нещо, което сме извоювали като крачка, като стъпка преди една година,

Първо, тук беше споменато, че се прави крачка назад. Аз не мисля, че има нещо лошо в това – като осъзнаеш, че си сгрешил, независимо че си законодател, да кажеш: „Хубаво, направихме грешка, правим крачка назад!” Напротив,

с това, че повечето колеги тръгнаха да декларират конфликт на интереси. Аз няма да декларирам такъв, защото съм заклет непушач. Всъщност аз се чудех дали да декларирам, защото пък за сметка на това имам страшно много приятели, които са пушачи фундаменталисти. тук господин Костов каза, че непушач фундаменталист си е талибан, за което, ако съм сгрешил, моля за извинение. Каза го с гордост и аз напълно възприемам позицията му. Но моите приятели също с гордост казват: „Ние сме пушачи”. Аз смятам, че е логично да подкрепя тяхната позиция, именно защото съм демократ.

Тук дори не става въпрос за това, че в момент на криза, колеги, по един най-безотговорен начин с това свое решение удряме най-малките играчи на икономическия пазар – собствениците, наемателите на заведения, магазинчета и капанчета. В момент, когато те едва свързват двата края, ще ги лишим от възможността да си гледат нормално и сериозно бизнеса. Аз лично смятам, че тук, в тази зала, ние недогледахме този въпрос достатъчно сериозно. Ако става въпрос за отговорност в момент на подобна криза, първата отговорност трябва да бъде към хората, към благосъстоянието. Нека вземем това решение, но да го вземем с година-две нататък, когато нещата в страната могат да бъдат малко по-добри. Първата причина, поради която ще подкрепя промяната, е следната. Аз съм човек, който идва от провинцията. Не го крия, а се гордея с това. Трябва да Ви кажа че, идвайки тук, в София, аз не знам кое е по-вредно – дали цигареният дим, или въздухът, който дишат софиянци? Казвам Ви го честно! Ако вървим по тази логика, да забраним колите в София. Колите всяка божа година дават много по-голяма смъртност, дават много повече причини за заболеваемостта, така че ако вървим по тази логика, да забраним колите в София. Както беше казано тук, следващата крачка ще бъде да забраним месото. Това е крачка, с която аз дълбоко няма да бъда съгласен, както личи. (Шум и смях.) Колеги, част от вас знаят, част от вас не знаят, но всички хора, които се борят за една по-твърда забрана за тютюнопушене на обществени места, тяхната борба има много сериозни корени. Те са едни много последователни хора. Тяхната борба продължава повече от век. Те дори в Европа са постигнали много сериозни успехи. Не знам дали знаете, но първият човек в Европа, който забранява тютюнопушенето, е един убеден демократ на име Адолф Хитлер. Между другото, колеги, той е бил и вегетарианец.

Винаги, когато тук, в тази зала, или където и да било другаде, в името на защитата на определени права, на определена група от обществото – в случая непушачите, се правят репресивни закони, които засягат правата на друга група – в случая на пушачите, при мен светва една червена лампа, защото ние имаме много по-елегантни,

тези фирми, тези заведения, тези български предприемачи, които направят първата стъпка – да направят своите търговски обекти като обекти за непушачи, а не силово, рестриктивно да забраняваме на всички тютюнопушенето по места. Задавам въпрос: защо не помислихме да се увеличат примерно данъците на заведенията, които остават за пушачи, и да намалим съответно данъците на тези, които бъдат за непушачи?

Смятам, че това е правилният подход. Не смятам, че правилният подход е силово, от тази трибуна, с нашите гласувания ние да налагаме забрани. Първо, днес обществото е силно чувствително и трудно приема забраните. Второ, днес в момент на криза ние ще ударим стотици хиляди малки семейства, които се издържат само от това. Благодаря Ви и се надявам, че не съм обидил никого с моето изказване. Благодаря. Реплика от народния представител Марио Тагарински. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Мисля, че е време да престанем с дребните балкански хитринки. Говорим непрекъснато за нашата европейска интеграция, за евроатлантическата ни ориентация, а започваме да хитруваме, когато трябва да приложим един елементарен житейски опит, който вече е практика във всички развити страни и който гарантира правата на гражданите, като не дава привилегии на други граждани. Да, защото за мен пушенето на обществено място е привилегия за пушача. Всички ние се раждаме равни, непушачи. Разбира се, право на свободен избор е на всеки да пуши или да не пуши, да прави всичко, разрешено от закона. Но когато ти нарушаваш правата на други и особено на деца на обществени места, това е привилегия, която ти сам си отвоювал незаконно. Мисля, че отдавна премахнахме всички привилегии. Време е да премахнем и тази привилегия. И друго, опитваме се този въпрос да бъде обвързан едва ли не с икономиката и с кризата, която е повсеместна, не само у нас, даже бих казал, че у нас не е чак толкова голяма в сравнение с други държави. Такава е световната статистика. Туризмът не е да хапнем, да пийнем – тези три неща.

Е, добавихме и хазарта, но това не е туризъм. Всеки от нас (българинът вече има такава възможност), който е пътувал, е видял от други туристически дестинации, че не това е туризмът.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гумнеров, искам да Ви кажа, че с месото разликата е коренно различна. Там месото няма да скочи от Вашата чиния в чинията на вегетарианеца. Такава опасност категорично няма. И второ, никой не може да отрече, че тютюнопушенето е лека форма на наркомания. Искате ли утре някой да стане и да предложи в залата да разрешим и легализираме и другите форми на дрога? И то при условие, че тези, които се дрогират, вредят само на себе си, а не и на околните, както е с тютюневия дим?! Така че, нека да погледнем нещата в цялата им сериозност! Това е много

освободим дрогата. Ще бъде супер. Страшна мярка за борба с кризата – високо ДДС, ще освободим хора от службите, които следят трафика, ще ги насочим към други места. Остава да го съчетаем с червените фенери и ще направим страшна дестинация – Далечният Изток на Балканите.

дали е форма на наркомания, но знам, че вредата от алкохола и вредата от яденето на месо е още по-голяма, както беше казано тук. Така че, дайте следващите стъпки – да забраним употребата на месо в обществените заведения и употребата на алкохол. Това, разбира се, в рамките на шегата, защото съм сигурен, че ще има хора тук, в тази зала, които ще подемат инициативата съвсем сериозно. съвсем сериозно. Оттам нататък за какви привилегии става дума? Колеги, смятам, че вие умишленото измествате насоката на спора. Тук става дума единствено и само за омекотяване на режима в заведенията за обществено хранене. Не става дума за останалите обществени сгради. Ако едни родители са решили да заведат децата си в това заведение за обществено хранене, където знаят, че се пуши, то отговорността си е тяхна. Те са лоши родители според вас и според мен. Зависи. Аз също не си водя децата на такива места. Пак казвам – ние

хубав дебат се развива днес. Ние от Движението за права и свободи преди време искахме да да не се случи такъв дебат. Искам да Ви върна назад и да кажа предисторията на тези, които не са участвали, когато се приемаше предишният закон,

издаде един документ, наречен Рамкова конвенция за контрол на тютюна и че тя трябва да се ратифицира от всички държави – членки на Европейския съюз. В тази рамкова конвенция философията на документа е, че след като са направени съответните анализи и е установено, че тютюнопушенето е зависимост, която води до смърт, до канцерогенност и ред други неща, философията на документа е да се намали колкото се може, до минимум употребата на тютюн и тютюнопушенето. Колеги, днес аз няма да декларирам конфликт на интереси, защото ще се окаже, че аз съм най-големият, може би, пасивен пушач като господин Костов. Аз не влизам в нашата парламентарна стая, но се случва така, че често трябва да стоя и там. Уважаеми колеги, този законопроект, който днес ни предлагате, е против философията на

Аз се радвах, че той произвежда детски играчки и сега остава да го помоля и да сложи по една кутия цигари и до детските играчки, за да може да мине и този законопроект.

за това, защото обществото беше приело така, както в Италия, че вече приетият законопроект от м. юни влиза в сила. Имаше психологическа подготовка оттук нататък България наистина да бъде една членка на Европейския съюз със спазването на всички законови разпоредби на Съюза. Защо е така? мотивите и аргументите, които каза пред вас д-р Кърджалиев, няма да се спра. Но, колеги, с този законопроект само в частта си да разрешите в онези заведения, които са до 100 кв. м, си задавам въпроса: как пък ги сметнахте, че на 100 кв. м може да се тровят хората, а над 100 кв. м не трябва да се тровят?

като общата площ на помещенията, в които не се допуска тютюнопушене, е преобладаваща спрямо общата площ на заведението”. Че то, колеги, и сега е така, само че обратното. Какво предлагате вие? Влизаме в едно заведение и в самото заведение на едната маса до нас пушат, на съседната маса не пушат и само си разменят пепелниците. Уважаеми колеги, тук аргументът Ви, че туризмът няма да се развие в България. Аз смятам, че има достатъчно добри дестинации в България и достатъчно други атракции, въз основа на които ние можем да привличаме туристи. Не съм убеден, че ако днес обявим, че в България е мястото, раят за пушенето, ще увеличим броя на туристите, които трябва да посетят България. Ако не можете да се сетите за други атракции, аз мога да ви подсетя. Има такива, за които смятам, че и вие участвате в тях. Уважаеми колеги, искам да се спра и на това днес да заявите тук, пред Народното събрание, всички вие от ГЕРБ това политика на изпълнителната власт, на Министерския съвет ли е? Защото вие си бламирате министъра на здравеопазването, която избрахте само преди една седмица. Ние очаквахме днес министърът на здравеопазването да поеме ангажимент, да дойде, да се яви пред вас, защото чуваемостта между мен и вас днес я няма. Поне да бяхте чули министърът на здравеопазването, която ви праща в точно обратната посока на това, което предлагате. Министърът на здравеопазването е защитник на всички документи на Световната здравна

Няма В такъв случай подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане на гласуването, направено от народния представител господин Рамадан Аталай.

процедурно предложение за отлагане на гласуването, така

Благодаря Ви. Колеги, моето предложение е за прегласуване, поради простата причина ако Вие не искате да чуете какво е мнението на министър-председателя и на министъра на здравеопазването по този въпрос, обществото го иска. Щом обществото го иска, рано или късно ще усетите действието на обществото върху вас. Благодаря Ви.

гласуването. Гласували 136 народни представители: за 49, против 83, въздържали се 4. Не се приема. Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? Заповядайте, имате думата за изказване,

председател, уважаеми колеги! Аз няма да навлизам в темата „Трябва ли да се пуши? „За” и „против” тютюнопушенето”. Ясно е, че трябва да се върви в посока ограничаване на тютюнопушенето в заведенията, но е важен механизмът, по който това ще се случи и как във времето ще се получи. Разглеждайки текстът наистина виждаме една ограничаваща форма от заведения под под 100 кв. м да може да се пуши навсякъде, а за заведения над 100 кв. м да се пуши в зони не по-малко от половината. Искам да уточня: какво означава заведение и какво означава неговата площ? В площта на заведението включват ли се кухните, санитарните възли или се има предвид само търговската площ и залата, в която се извършва търговската дейност? Според мен е съвсем логично тук да бъде фиксирана търговската площ, а не заведението като заведение. Вторият момент е, че имайки предвид нормите за проектиране на вентилационни системи, нормите за проектиране на заведенията, там навсякъде се фиксира като мерна единица броят на местата в едно заведение. Затова съвсем грешно ще бъде, ако фиксираме като дименсия метри квадратни като площ, а по-скоро това трябва да бъде на брой места. Образно казано, да кажем в заведения до 50 места ще се пуши и в заведения над 50 места ще има специално обособени зони за пушачи и непушачи. непушачи. Много добре е още сега да фиксираме в откритите търговски площи ще се пуши ли или няма да се пуши? Практиката в Европа е навсякъде извън търговските площи на заведението, на открито, да се пуши. се пуши. Трябва да е ясно в нощните заведения, барове, които работят след 24,00 ч. в тях ще се пуши ли или няма да се пуши. При тях ще има ли такава забрана, за която говорим – за минимум 50% от местата или не? или не? Моето предложение е следното: нека законът в сегашния си вид да остане, а по-скоро да дадем възможност на собствениците на заведения, които имат желание да се пуши, да им се даде форма да заплащат една такса или лиценз, един доста висок лиценз, и по този начин наистина да въведем един пазарен принцип, по който без дискриминационни законопроекти да даваме възможност пазарът сам да се регулира. Защото, вижте какво се получава! За заведения, които са над 100 кв. м, да кажем заведения 105 кв. м, то минимум 50 кв. м от тях трябва да бъдат за пушачи,

ще се пуши във всичките 95 кв. м. По този начин ние въвеждаме една много дискриминационна мярка и правим една регулация, която няма никаква пазарна логика и не е пазарно обоснована. обоснована. Моето предложение е да се тръгне да се мисли в такава посока - собственици, които искат да им се пуши в заведенията, да си заплащат една висока такса, таксата да бъде на брой места и това да е един пазарен регулатор и те да инвестират в случай, че мислят, че ще бъдат по-конкурентноспособни, когато в заведенията им се пуши. в заведенията им се пуши. Това мое предложение наистина ще бъде една ефективна пазарна антикризисна мярка, защото по този начин ще влязат средства в общинските бюджети, а антикризисната мярка, която се предлага в случая е чисто дискриминационна. Благодаря

Няма. В такъв случай обявявам дискусията за закрита и ще подложа на гласуване Ще дам малко време, от около минута, като приканвам всички народни представители да влязат в пленарната зала, да заемат местата си и да заемат отношение към законопроекта. Тъй като имаше наистина доста дълъг и оспорван дебат,

Тези, които не пушат също да заповядат в пленарната зала, за да могат да дадат своя вот. Поставям на първо гласуване Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от народния представител Иван Иванов

Процедура ли искате? Заповядайте, госпожо Манолова. Моля за тишина в залата, защото нито се чуваме, нито може да се следи какво точно става в залата.

Така или иначе, продължаваме по приетия дневен ред, но да можем и да чуваме какво правим по него.

Става дума за парите за здраве, за парите, които българските граждани чрез своите здравни вноски са отделили за здраве. Сега, когато основната теза на управляващите е, че тази система е недофинансирана, е нормално по време на дебата, за това ще се финансира ли тя или не, да се включи и новия здравен министър. Вие вече си позволихте да приемете един а именно промените в Закона за здравето, въпреки изричното мнение на министъра на здравеопазването против тези текстове, въпреки че тя категорично се обяви, че трябва да бъдат забранени цигарите на публични места. Парламентарната група на ГЕРБ прие едно друго решение на този въпрос, което в национален план по отношение здравето на българите е важно, но не толкова важно, колкото въпросът за това ще получили ли Националната каса парите, които българите са отделили чрез здравните си вноски за здраве. И, ако пренебрегнахте напълно министъра по темата за тютюнопушенето, би следвало да не я пренебрегвате по отношение на необходимостта да бъде дофинансирана здравноосигурителна каса с парите от резерва, с парите, които хората са дали от своите осигурителни вноски за здраве, така че моля Ви не разглеждайте този законопроект в отсъствието на министър Борисова. Процедурното предложение е за отлагане на този законопроект до появата на министъра на здравеопазването – проф. Борисова, в пленарната зала, когато същата има възможност за това.

Добре. Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 054-01-14, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 26 февруари 2010 г. редовно заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по здравеопазване разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса

На заседанието присъстваха госпожа Жени Начева – директор на НЗОК, и госпожа Катя Паракозова - държавен експерт в Министерството на финансите. От името на вносителите народният представител Мая Манолова представи следните мотиви за внасяне на законопроeкта:

Намален е и оперативният резерв на НЗОК с 115 191 хил. лв. Когато се говори за финансиране на болничната помощ следва да се отчете и реалното потребление, което в исторически план винаги е било покривано от оперативния резерв. Горното означава, че недофинансирането ще възлиза най-малко на сумата от намалените разходи за болнична помощ, разликата на намаления оперативен резерв и неразплатените средства за 2009 г. г. 2. Освен номиналното изменение, намаляването на бюджета за болнична помощ е и структурна промяна на разходите. Подобно изменение и промяна в относителната тежест на отделните дейности за финансиране следва да бъде подкрепено или с инструментите на анализа, или да отразява промяна в концепцията за финансиране на здравеопазването. Нито едното, нито другото е направено. Здравеопазването изпитва остър недостиг на средства, което излага на системен риск живота и здравето на гражданите. Забавянето на плащанията на лечебните заведения ги поставя често в невъзможност да осигуряват лечение на гражданите. Запазването на стабилността на системата налага осигуряването на адекватно финансиране. Още повече, че има налични ресурси събрани от гражданите именно за здравеопазване.

Това може да означава само, че Министерството на финансите не желае дължимите от държавата 941 126 хил. лв. да бъдат използвани за здравеопазване, а смята към НЗОК да трансферира реално само да трансферира реално само 111 347 хил. лв., като остатъкът бъде депозиран в БНБ за запазване на баланса по консолидирания държавен бюджет. С чисто финансови операции Министерството на финансите иска държавата да абдикира от задължението си по чл. 52 от Конституцията, в който е предвидено както общото задължение за държавата да осигури достъпна медицинска помощ, така и задължението й да финансира здравеопазването. Предлаганите средства ще се разходват и за дентална помощ, за медикодиагностична дейност и за здравноосигурителни плащания, за лекарства за домашно лечение на тежки заболявания като диабет, паркинсон, глаукома и други. Директорът на НЗОК Жени Начева представи становището на Здравноосигурителната каса по законопроекта и изтъкна, че в него е заложено увеличение на разходите за здравноосигурителни плащания общо с 450 млн. лв. От тях 350 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ; 70 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални за специални медицински цели; 20 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност и 10 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за дентална помощ.

Тя отбеляза, че бюджетът на НЗОК се изпълнява така, че текущите приходи покриват равнището на текущите разходи за съответния отчетен период. Планирането на по-голямо равнище на приходите от реално събраните ще доведе до дефицит и невъзможност за реализиране на плащанията. Това ще постави в риск изпълнението на бюджета на Касата и няма да осигури наличие на необходимия резерв за покриване на неотложни и спешни разходи, ще наруши салдото по бюджета на НЗОК за 2010 г. Освен това Законът за бюджета на НЗОК е част от консолидирания държавен бюджет и промените във финансовите параметри по бюджета на НЗОК не може да се реализират без обсъждането им в контекста на цялостната финансова политика на правителството. тази връзка НЗОК не може да подкрепи направените предложения за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. В становището на Министерството на финансите, изразено в тяхно писмо изх. № 01-00-63 от 18.03.2010 г., изпратено до председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването, и представено чрез госпожа Катя Паракозова се изтъква, че направените предложения от народния представител Михаил Миков и група народни представители за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. са въпрос на за 2010 г. са въпрос на политика и следва да се разглеждат в контекста на приоритетите в програмата на правителството за текущата година. Приоритетните политики в програмата за годината са обвързани в обща рамка на бюджета за годината и направените предложения за промени по бюджета на НЗОК следва да бъдат в съответствие с целите и мерките на реформата в здравеопазването и одобрените от Народното събрание фискални цели за годината. Министерството на финансите счита, че мотивите към предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. не съдържат убедителни аргументи за очакваните ефекти в сферата на здравеопазването в контекста на усилията за повишаване на качество на здравните услуги. Решения на проблемите в сферата на здравеопазването се търсят единствено чрез увеличение на средствата за финансиране за сектора, което явно не е достатъчно за постигане на желаните резултати. Именно поради тази причина, финансирането на системата на здравеопазването следва да се разглежда в по-широкия смисъл на целите на реформата в здравеопазването и повишаване на качеството на здравните услуги за населението, а не единствено като наливане на финансов ресурс в нереформирана и недотам ефективна система. Още Министерството на финансите счита, че предлаганото увеличение на разходите е за сметка на влошаване на бюджетното салдо по бюджета на НЗОК за 2010г. с 450 млн.лв.

Освен това резервът на Касата е част от фискалния резерв на държавата и отпускането на средства от този резерв води до влошаване на салдото по консолидираната фискална програма и до увеличаване на бюджетния дефицит. Поради изложеното по-горе, Министерството на финансите не може да подкрепи направеното предложение за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. По законопроекта се проведе дискусия, по време на която се направиха изказвания в подкрепа на становищата на Министерството на финансите и Здравната каса, както и се изразиха мнения, че Законът за бюджета на НЗОК за 2010 г. засега осигурява необходимите средства за нормалното функциониране дейността на Касата, от една страна, и от друга, че е твърде рано още в самото начало на годината да се направи реална оценка за това дали разчетените със закона разходи ще бъдат достатъчни за финансиране дейности по здравеопазването на българските граждани. Оформи се мнението, че оценка за възможностите на приетия бюджет за 2010 г. може да се направи през второто полугодие на 2010 г. и тогава да се вземат налагащите се решения за увеличаване на разходите. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 6 народни представители; „против”- 12 народни представители, и „въздържал се” Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната

за първо гласуване на Комисията по здравеопазване относно Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., г., № 054-01-14, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 26 февруари 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по здравеопазване разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. 054-01-14, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 26 февруари. На заседанието присъстваха госпожа Веселина Мандаджиева – началник отдел в дирекция „Правна” на Министерството на здравеопазването, д-р Глинка Комитов заместник-директор на Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации. Законопроектът бе представен от народния представител д-р Евгений Желев като един от вносителите. Той информира членовете на Комисията по здравеопазването, че със законопроекта се предвижда увеличаване на разходите за здравноосигурителни плащания с 450 млн. лв. за сметка на намаляване на излишъка по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. От тях се предвижда с 10 млн.лв. да се увеличат средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ, с 20 млн.лв. - средствата за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност, 70 млн. лв. – средствата за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и с 350 млн. лв. – средствата за здравноосигурителни плащания за болнична помощ. Доктор Желев посочи, целта на разглеждания законопроект е да осигури достатъчно финансиране, така че системата на здравеопазването да може да работи спокойно и да се избегне напрежение както в самото съсловие, така и върху гражданите, които ползват услугата. Той допълни, че сериозната реформа и преструктурирането на сектора в болничната помощ могат да бъдат извършени по безболезнен начин, само когато са финансово обезпечени по съответния законов ред. Госпожа Веселина Мандаджиева – началник отдел в дирекция „Правна” в Министерството на здравеопазването, представи становището на министъра на здравеопазването, с което не се подкрепя внесеният Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. становището се посочва, че Законът за бюджета на НЗОК за 2010 г. е част от консолидирания държавен бюджет и промени във финансовите параметри в бюджета на НЗОК не следва да се реализират без обсъждането им в контекста на цялостната финансова политика на правителството. Доктор Глинка Комитов – заместник-директор на НЗОК, запозна народните представители със становището на Националната каса, с което не се подкрепя разглежданият законопроект. Той информира народните представители, че предлаганото в законопроекта увеличение на здравноосигурителните плащания е за сметка на намаления в планираното равнище на излишъка по бюджета на НЗОК за 2010 г., което ще доведе до дефицит и невъзможност за реализиране на плащанията. Той подчерта, че това ще постави в риск изпълнението на бюджета на НЗОК и няма да осигури наличие на необходимия резерв за покриване на неотложни и спешни разходи. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището, че предлаганият Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. следва да се разгледа в контекста на приоритетите на Програмата на правителството за текущата година и в съответствие с целите и мерките на реформата в здравеопазването и одобрени от Народното събрание фискални цели за годината, поради което той не може да бъде подкрепен. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване със следните резултати: „за” – 5 гласа, „против” – 13, „въздържал се” Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г., № 054-01-14, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители.” прочетем и третото становище и след почивката ще започнем с изявленията на вносителите. Мисля, че е по-добре да приключим с докладите сега. Заповядайте за доклада на Комисията по правни въпроси, господин Димитров. ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная с: „ДОКЛАД за първо гласуване На свое редовно заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., г., № 054-01-14, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители на 26 февруари 2010 г. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител госпожа Мая Манолова като един от вносителите. Със законопроекта се предлага увеличение на разходите за здравноосигурителни плащания с 450 млн. лв. От тях се увеличават с 10 млн. лв. средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ, с 20 млн. лв. – средствата за медико-диагностична дейност, 70 млн. лв. – средствата за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и с 350 млн. лв. – средствата за болнична медицинска помощ. Госпожа Жени Начева представи становището на Националната здравноосигурителна каса, съгласно което планирането на по-голямо равнище на приходите от реално събраните ще доведе до дефицит и невъзможност за реализиране на плащанията. Това ще постави в риск изпълнението на бюджета на НЗОК и няма да осигури наличие на необходимия резерв за покриване на неотложни и спешни разходи, ще наруши салдото по бюджета на НЗОК за 2010г. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е част от консолидирания държавен бюджет и промени във финансовите му параметри не могат да бъдат реализирани без обсъждането им в контекста на цялостната финансова политика на правителството. В този смисъл е и представеното становище на министъра на здравеопазването, с което не се подкрепя разглежданият законопроект. При обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители господин Веселин Методиев, господин Павел Димитров и господин Четин Казак. Господин Методиев посочи, че за първи път Националната здравноосигурителна каса успява да достигне до възможността да направи точна преценка на разходите за болнична помощ, а не да действа, както както досега, на принципа на институционална подкрепа на болниците. Господин Казак изрази подкрепа за законопроекта с аргумента, че в мотивите му ясно е посочено откъде ще бъдат взети необходимите финансови средства за здравноосигурителни плащания.

Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 054-01-14,